Srpska napredna stranka je velika stranka i ima dosta kadrova iz bivših političkih opcija. Ja sam se nadao da će ministar Mali biti danas ovde, pa da nastavimo polemiku koju nismo mogli onda kada me je nazvao lažovom i kada je rekao da on nikada nije bio ništa drugo nego član SNS. Ja nisam osporavao da je on možda, nisam se ni bavio tim, bio jedino član SNS, ali ono što ali ono što sam mu spočitavao, vezano je za te režime koji su ostavili Srbiju u ekonomskoj katastrofi, jeste, recimo, učešće u Agenciji za privatizaciju i u drugim pozicijama gde ste bili mnogo važniji, nego da ste bili član neke od tada vladajućih stranaka.Moram priznati da je normalno da se kaže ono što jeste i što je tačno. Tačno je da su ovi zakoni, tj. ova ratifikacija ugovora gde mi preuzimamo međunarodne obaveze da bi izgradili infrastrukturu zemlje, neophodni i da je to dobro. Međutim, realno, kada se sve to završi, kada jednog dana SNS ne bude na vlasti, onda će oni koji budu istraživali da li je tu bilo nekog ugrađivanja, gde su otišla ta sredstva i ostalo reći da li je pored jedne dobre namere i dobrog ostvarenja bilo i nečega što će biti kritikovano, kao što danas mnogi iz vaše stranke kritikuju „most na Adi“ ili Đilasov most, most, koliko je tu sredstava potrošeno, a taj most je dobar, potreban i ostaće kao i „Beograd na vodi“, kao i mnoge stvari koje su urađene. Svako normalan u ovoj zemlji neće pomisliti da treba nešto da ruši ili da se igra sa takvim stvarima, jer svaka generacija ostavi neki trag iza sebe, i dobar i loš, a na kraju se meri ono što ostane u tvrdom materijalu i što ostaje za sve buduće generacije.Ima nekih statistika koje pokazuju na razne načine kako izgleda sadašnje naše stanje. Ono što je tačno jeste da su mnoge stvari bolje nego što su bile i ja ću samo nešto od statističkih podataka pročitati, a vezano je upoređivanje kako je to bilo 2008. godine i kako je danas. Zašto sam uzeo 2008. godinu? Ministar Nedimović kao i ja smo tada podržavali onu vlast. To je bilo u vreme vladavine Vojislava Koštunice i koja je 2008. godine ostavila neki svoj trag i sve ono što je došlo od 2008. godine do 2012. godine i mi i svi ovde zajedno smatramo pogrešnim u mnogim segmentima, pogotovo u segmentima privrede.Tako se kaže da je prosečna plata 2008. bila 410 evra, a 2022. godine je 550 evra.

evra.Kada pogledate ove podatke, vidite da je poboljšanje napravljeno, i to niko ne može da ospori. Međutim, spoljni dug Srbije 2008. godine je bio 8,8 milijardi evra, a 2021. godine je 29,6 milijardi evra.Sada, ako su ovi podaci tačni, a smatram da jesu, dolazimo do pitanja – da li nam je ovoliko zaduživanje, pored toga što je otišlo u infrastrukturu i što je dobro, jer će to omogućiti pravljenje novog BDP, da li smo možda da li smo možda zato što smo tako bili preosetljivi prema spoljnim investitorima, prema njihovim korporacijama i ostalo, došli u situaciju da nismo baš mnogo odmakli, s obzirom koliko smo se zadužili?Ja znam da će ova Vlada reći da je to svetski trend, da smo ušli u jednu čudnu situaciju kako ekonomisti, poput Gorana Nikolića, kažu da prvi put dolazimo u dugotrajno pozicioniranje, da su kamate na dugove maltene negativne, da vi u stvari ne plaćate za novac koji uzimate nego vam neko plaća da uzmete taj novac, ali uzmite u obzir da oni tamo koji štampaju novac u Vašingtonu, u Briselu da oni drže i druge poluge tvrde moći kojima će to moći da prebace na zemlje poput nas. Mi tu vrstu uticaja na te centre štampanja nemamo i njihova inflacija kada se prevali na nas može da bude vrlo problematična.U svakom slučaju, smatram da svi ovi pokazatelji koji se ovde navode jesu dobri, ali nisu dovoljno dobri i mislim da ćemo onog trenutka kada budemo raspakovali vlast SNS imati dosta neprijatnih stvari da vidimo. To je jedna stvar.Druga stvar vezana za gospodina Sinišu Malog, za koga mi je žao što nije tu, pa da može da mi odgovori, nezavisno od onoga što sam ja imao primedbe na njega, jeste da u ime Udruženja „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ koji su tražili njegovu smenu… Moram da podsetim da i dalje ti ljudi traže da vide zašto su kroz e-fiskalizaciju privrednici koji su do sada fiskalizacijom bili dužni samo 480 dinara mesečno popeli te svoje troškove na 2.600 dinara, iako im je bilo obećano da se to neće desiti, a samu smenu ministra su tražili zato što su milijarde dinara potrošene za neke softvere koji su vrlo čudni i koji su mogli da se naprave i po mnogo manjoj ceni, a ne da se toliko potroši iz budžeta. Hvala.

Znači, to smo ustanovili da je pretplaćeno.Kada govorimo o zaduživanju Srbije, zadužujete se na osnovu finansijske moći, a ne na osnovu toga da li želite nešto da radite.

29. Upravo smo o tome pričali. Oni koji su vladali su lagali o tome kolika je zaduženost, jer su svoja dugovanja držali na dugovima javnih preduzeća, na dugovima firmi u restrukturiranju, na sankcijama koje su iznosile kroz presude vojnim, ratnim penzionerima i tu su otprilike, minimum, od pet do osam milijardi evra lagali koliki je dug bio. Naše zaduživanje u ovom trenutku nam omogućava da budemo krajnje likvidni, jer je naša sposobnost toliko finansijska da smo uspeli za ovih 10 godina da dođemo sa 33 milijarde evra BDP na 53 milijarde evra. Hvala.

Izneli ste još jednu stvar koja ne stoji, a to je prosečna zarada u Republici Srbiji. Ona je u ovom trenutku preko 610 evra. Mislim da je jako važno zbog javnosti, da ljudi znaju, pošto ste spominjali neke cifre oko 500, mislim da ste pročitali podatke od pre dve, stvar, javni dug u ovom trenutku je negde oko 53,8% i to je još uvek daleko manje ispod Mastrihta koji je 60%. Ne uzimajući to ko neku svetu kravu, nego jednostavno kao trend kojim se smatra zemlje

Taj dug je bio preko 70% tamo oko 2012. godine. Javni dug se pravio zarad potrošnje, a ne zarad infrastrukture. Jedina stvar koja je istinita u celoj priči jeste da infrastrukturni objekti ostaju uvek.Vi imate dve opcije u životu, kao i kod svoje kuće. Ako želite brže da se razvijate, da brže stignete na kraj puta, vi onda, ako imate dovoljno kapaciteta u svojoj kući, podignete kredit da biste nešto brže uradili. Ako ste rešili u godinu, dve, ne morate čekati 20, 30 godina, može to iz budžeta, nije sporno,

stvorili ste 70% više nego što ste imali pre nekoliko godina.I to je jedina istina i jedina stvar. Odatle nama potencijal da ovo radimo brzo zato što smo stvorili mnogo veću vrednost i odatle je „Miloš Veliki“ i odatle je auto-put od Niša prema Dimitrovgradu, odatle je završetak auto-puta sve do granice sa Severnom Makedonijom, odatle Moravski koridor, odatle Fruškogorski koridor, odatle Kuzmin Kuzmin - Rača, odatle Preljina - Pakovraće i sve ostalo. Odatle sve ove kanalizacije koje ćemo da radimo.Moglo je to i iz budžeta, ali mnogo sporije. Ovako vi imate potencijal ne praveći novi dug, jer ćete napraviti BDP koji će samim tim apsorbovati sve ovo što radite i to je jedina istina i to sam imao potrebu da kažem.I ima jedna stvar, hvala što ste mnoge projekte pozitivno ocenili.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, pred nama je danas važan set zakona, rekao bih, ključna potvrda da ćemo sve što smo građanima obećali na prethodnim izborima kroz naš plan „Srbija 2025“ i ispuniti. Na ovaj način potvrđujemo da je 2022. godina, kao što je predsednik Aleksandar Vučić najavio, godina rekordnih ulaganja u infrastrukturu širom naše države.Ono što je svakako važno da napomenemo, nas građani nisu glasali da bismo blokirali, da bismo nešto rušili, da bismo premeštali groblja i pomerali spomenike, već da bi smo ulagali i da bi smo gradili i upravo sve ovo o čemu danas ovde govorimo jeste potvrda te ispravne politike koju smo trasirali još 2012. godine i koju i dan-danas i te kako veliki broj građana i sve veći broj građana na izborima podržava i što mi, naravno, imamo i obavezu da zastupamo.Sve što smo građanima obećali da će biti urađeno, sasvim sigurno je da će danas biti i završeno zato što predsednik Aleksandar Vučić kada nešto kaže, mi znamo da će to da se uradi. Nije slučaj, kao što je bio pre 2012. godine, znate i sami koliko smo obećanja imali, pa se ništa nije radilo. Evo, primer, malopre ste pomenuli deonica Preljina – Pakovraće, dakle godinama mi govorimo da će taj put, kažem, pre 2012. godine su nas ubeđivali biće urađen auto-put do Čačka, naravno da se nijedan metar pre 2012. godine na toj trasi nije uradio, ni jedan ašov nisu zaboli. Nisu bili u stanju da naprave ni najobičnije rekonstrukcije postojećih saobraćajnica koje smo imali u našem regionu.Evo, danas smo išli tom trasom. Za sat vremena smo približili Zlatibor danas od Beograda. Danas kada idete ka čitavom zlatiborskom kraju treba vam sat vremena manje. To je ono što građani od nas zahtevaju da konkretnim merama poboljšamo život običnog čoveka i na taj način mi pomažemo i privredu, pomažemo i turizam, dajemo mogućnost da se razvija ceo taj okrug.Mi nismo mogli da razgovaramo o ozbiljnim ulaganjima, o ozbiljnim investicijama kada niste imali najosnovniju infrastrukturu. Zato mi, dakle, i upravo kada govorimo o kreditnim linijama, o čemu ste malopre pričali, radimo to ali ne da bismo se zaduživali da platimo plate i penzije, kao što su radili stručnjaci iz bivšeg režima koji nam danas sole pamet o visini javnog duga, već držimo javni dug ispod nivoa mastrikta. Imamo, kažemo, 53,8% javni dug, danas učešće BDP, a oni su ostavili 79% i danas vam ti stručnjaci govore kako ne treba da se zadužujemo i upravo ste dobar napravili uvod u ovo što ću da govorim.Mi danas kada uzimamo kredite, to radimo isključivo da ulažemo u infrastrukturu. Uzimamo kredite po minimalnim kamatnim stopama od 1% i 2%, za razliku od vremena kada su kamatne stope ovde uzimali od 7,5% , zelenaške kamatne stope koje mi danas moramo da vraćamo zato što se neodgovorno vodila politika ove države.I pre svega, ono što još želim da napomenem, kada sam već spomenuo moj region zlatiborski iz koga dolazim, ne samo da smo završili auto-put, odnosno da smo doveli auto-put do, praktično, nadomak Požege, mi nastavljamo dalje. Mi smo završili kompletnu saobraćajnicu od Čačka do Zlatibora. Ulažemo naredne godine u zdravstveni centar Užice, gde će biti uloženo 80 miliona evra. Radimo i dalje na revitalizaciji svih regionalnih putnih pravaca, rešili smo problem divlje deponije kod Prijepolja i to ljudi danas vide. To se danas vidi na sve strane. Dakle, u Srbiji imate ogromna infrastrukturna, ulaganja i ovi sporazumi koji danas ovde imamo na dnevnom redu su, dakle, samo potvrda nastavka takve politike.Ministar je govorio detaljno o svim tačkama koje su danas na dnevnom redu, ja bih samo napomenuo ono što smatram da je najvažnije. Dakle, Moravski koridor je srce, odnosno žila kucavica naše države kada je reč o povezivanju infrastrukturno istoka i zapada zemlje. Mi nikada ranije nismo imali povezanost takvu između našeg istoka i zapada. Znate i sami, ljudi koji žive, recimo i u Čačku i koji žive u našem regionu, da je bilo i te kako teško doći, da su bile lođe da je to bitno samo da bi narod mogao da se kreće, to je bitno i za privredu. Vi danas imate na toj trasi Moravskog koridora koji danas ovde potvrđujemo, 112 kilometara te trase će povezati preko pola miliona ljudi. Najveći gradovi centralne Srbije biće povezani i na taj način će i privreda dobiti još veći impuls da može još više da zapošljava, da još više izvozi. Na taj način pokazujemo da zaista brinemo o svakom delu naše države.Ono što je važno, govorili ste i o ekologiji, čujemo razne stručnjake koji nam sole pamet kako bi se moglo nešto ulagati u ekologiju, a mi ovde imamo konkretne mere. Gradimo sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Beogradu, gradimo osam regionalnih deponija, saniramo postojeće regionalne deponije. Pomenuo sam malopre Prijepolje, to je bila ekološka bomba na ulasku u grad. To je danas rešeno. To nikada pre nas nikome nije palo na pamet da rešava.Govorili ste ovde i o važnim infrastrukturnim projektima kada je reč o navodnjavanju, odnosno stvaranju veštačke akumulacije na južnoj padini Fruške Gore kako bi smo podstakli razboj vinogradarstva. Takođe, o ulaganjima u Negotinu, Svilajnac, gde god budemo mogli, mi ćemo naravno pružiti našim ljudima mogućnost da dalje proširuju svoje zasade. Na taj način država brine o njima.Ne možete vi to da radite iz sopstvenih sredstava, ni jedna država to ne radi iz sopstvenih sredstava. morate da se zadužite na međunarodnom tržištu, ali sa niskim kamatnim stopama kao što danas Vlada radi i na taj način da ulažete. Pitajte običnog privrednika kako širi preduzeće, kako se proširuju kapaciteti. To niko ne može iz sopstvenih prihoda, ni jedna država to ne može da uradi iz sopstvenih prihoda, već kroz povoljne kreditne linije se na taj način da se dalje razvija naša država i na taj način mi pokazujemo da mislimo i te kako o potrebama naših građana.Šta smo takođe naveli danas da je veoma važno? Gradnja širokopojasnog interneta. Možemo mi da govorimo ovde da želimo da razvijamo turizam, da želimo da razvijamo poljoprivredu, da želimo da ljudi ostaju u manjim mestima, ali ako im ne omogućite da imaju ono najosnovnije, a to je danas internet, dakle ta digitalna povezanost u celom svetu, ako ne omogućite da svaka naša škola ima internet, mi danas radimo ovim projektom 1.200 škola i javnih ustanova prikačićemo na brz internet. Na taj način pokazujemo da mislimo o svakom delu naše države.Šta je takođe pomenuto da je veoma važno? Svakako da su svi projekti o kojima danas ovde govorimo upravo pokazatelj da 2022. godina će na ovaj način zaista i biti godina prekretnice, posle koje više apsolutno ništa neće biti isto. Mi ćemo, dok ovde govorim, mi dok ovde govorimo u ovoj sali Narodne skupštine, 1.200 kilometara auto-puteva se radi, mašine se nalaze na 12 trasa brzih saobraćajnica, auto-puteva. Na taj način pokazujete da vam je stalo, ne samo do građana koji žive u velikim gradovima, bitan vam je svaki čovek u našoj državi.Mi ne delimo ljude, znate kako smo pre neko veče mogli da čujemo da li je neko rođen ovde ili onde, imate predstavnike opozicije koji sa podsmehom govore o ljudima koji žive u samom centru Beograda. Kažu – Marinkova bara, pa to je tamo negde. Kažu – Premestićemo spomenik u Marinkovu baru Stefana Nemanje ili u tamo neku Borču. Možete li da zamislite, poštovani građani kada o ljudima koji žive u samom Beogradu, ne znam da li građani Srbije znaju, Marinkova bara se nalazi na dva kilometara od hrama Svetog Save, Borča je na par kilometara od centra Beograda, kada oni o tim ljudima govore sa podsmehom? Šta onda misle o nama koji se nalazimo u unutrašnjosti Srbije?Naravno Srbije?Naravno da njima nije jasna ova naša priča o kojoj mi danas govorimo ovde, gradimo neki širokopojasni internet po seoskih sredinama. Šta njih briga za seoske sredine? Šta njih zanima tamo neka Fruška Gora što ste navodili, neki Negotin i Svilajnac? Zašto bi se oni brinuli o ostatku Srbije? Za njih se Srbija svodi samo na krug dvojke. To za nas nikada neće biti nas je bitan svaki čovek, gde god da živi.Takođe, treba da napomenemo da ovo što ste malopre govorili kada je reč o visini javnog duga, već smo o tome par stvari rekli, ali bitno je napomenuti, Srbija se danas zadužuje po najnižim kamatnim stopama. Nismo neodgovorni kao što su bili stručnjaci, kao što je Nikezić koji nam svaki dan sa tajkunskih televizija soli pamet i govori kako je iznos javnog duga, ne znam, veći nego što je bio u njihovo vreme.Dobro je koleginica Tomić govorila, vi se zadužujete onoliko koliko ste solventni, to građani znaju. Vi ukoliko ne radite, nemate posao, banku neće da vam daju kredit ili ako ste prijavljeni na minimalac dobićete mnogo manje kredit nego kad imate dobra primanja.Dakle, oni koji vam sole pamet su isti oni koji su ostavili državu, odnosno javni dug na nivou od 79% i kad govore o javnom dugu stalno prave tu istu zamku kako bi građane uverili da je, ne znam ni ja, kakva katastrofalna situacija sa javnim dugom, govore o apsolutnim brojevima. To nigde u svetu se na taj način ne radi. Vi kada govorite o javnom dugu govorite o procentu učešća BDP-a u javnom dugu. Danas je to 53,8%, oni su nam ostavili 79% javni dug.Kada dug.Kada govorite o apsolutnim brojevima takođe treba izreći podatak - danas je BDP 53 milijarde, a bio je pre samo 10 godina svega 33 milijarde evra.Dakle, mi smo na taj način pokazali da državu ovih 10 godina, povećali smo BDP duplo i danas kada prevedemo to što kažete na srpski jezik da građani znaju - mi danas duplo više zarađujemo nego što je bio slučaj 2012. godine. Naravno da imamo potencijal da se zadužujemo po boljim kamatnim stopama i da na taj način ulažemo u ono što je potrebno, a to je infrastruktura. To svakako nije zapošljavanje, odnosno plate i penzije kao što su oni radili iz kredita, po zelenaškim kamatnim stopama.Juče smo takođe imali ovde, i to moram da se osvrnem na kratko, set izbornih zakona koji će biti takođe sutra na glasanju. Nadam se da će većina ovde da usvoji izborne zakone.Da podsetimo građane Srbije, još pre dve godine mi smo imali ovde određene izmene, kada je reč o izbornom zakonodavstvu. U saradnji sa i EU, ali i u međustranačkom dijalogu koji je tada vođen smo došli do jednog rešenja koje je bilo apsolutno tada veliki impuls opoziciji pre svega zato što je spušten izborni prag sa pet na tri posto. Pomogli smo i dali smo maksimalan doprinos da i oni dobiju, i oni koji su čak vanparlamentarna opozicija pristup državnim medijima. Danas apsolutno niko ne može da kaže da mu je bilo gde blokiran pristup u medijima.Vi imate situaciju gde je pre neki dan voditeljka poznate televizije rekla da su redom svi od Ponoša do Lutovca odbili u poznatoj emisiji na jutarnjem programu. Dakle, na taj način pokazuju da oni apsolutno ne žele i ne zanimaju ih izborni uslovi.Mi smo govorili o izbornim uslovima i juče i sutra će naravno biti usvojeno sve ono što je dogovoreno. Dakle, treba pomenuti da će opozicija na narednim izborima imati 16.000 posmatrača. Omogućili smo da i oni koji imaju vanparlamentaran status budu u stalnom sastavu RIK-a. Ima tu dosta i drugih novina - od načina na koji će se kontrolisati zapisnici. Apsolutno dajemo maksimalan doprinos tome da niko ne može da kaže da su izbori, ne znam, bili neregularni, da je izborna trka bila ovakva ovakva ili onakva.Radimo sve da doprinesemo tome da 3. aprila ta pobeda koju će sasvim sigurno osvojiti Aleksandar Vučić i SNS biti čista poštena, jer imaće 16.000 posmatrača. Niko neće moći da kaže da su izbori bili ovakvi ili onakvi.Da podsetimo građane Srbije, mi kada smo došli na vlast 2012. godine pobedili smo po njihovim izbornim pravilima iz 2009. godine. Nisu nam smetala izborna pravila jer smo znali da imamo podršku naroda. Pre svega da biste došli na vlast morate da imate podršku naroda, oni to danas nemaju i nema tih izbornih uslova koje mi možemo ovde da izglasamo i donesemo, a da će oni da budu zadovoljni i to građani treba da znaju. Ne postoje izborni uslovi koji će njima odgovarati, jer oni naravno da podršku građana nemaju i neće je ni imati.Moramo da se osvrnemo na kratko, prethodnih par dana imali ste predstavljanje tih, kako bih rekao, smokvinih listova Dragana Đilasa i za gradonačelnika onog vremešnog gospodina od 82 godine Jankovića koji je u prvoj izjavi rekao - srušićemo spomenik, prebacićemo ga kaže u Marinkovu baru, to je tamo neka, pretpostavljam, kako oni doživljavaju selendra, što se kaže. Kažem opet - to je centar Beograda, građani koji ne žive u Beogradu, to je centar Beograda. Kako bi se odnosili prema nama iz unutrašnjosti Srbije kad tako govore o ljudima koji žive u Beogradu?Onda ste imali Mariniku Tepić. Kako oni da ubede građane Srbije, kakvi izborni uslovi njima trebaju da pobede sa ženom koja je ovde u Narodnoj skupštini javno zatražila da se Srbi žigošu kao genocidan narod? Kakve izborne uslove njima da donesemo da oni budu zadovoljni? Pa naravno da sa takvim kandidatima oni nemaju nikakve šanse.Kandidovali su za predsednika NATO kandidata Zdravka Ponoša, čoveka koji je direktno u američkoj depeši od 25. juna, čini mi se, 2006. godine okarakterisan kao američki čovek u srcu sistema reforme odbrane naše države.Oni, dakle, idu sa sa tri perjanice, Đilas, odnosno, kao što rekosmo, Ponoš za predsednika - NATO kandidat, Marinika za čelo liste parlamentarne i gospodin Janković koji bi da ruši groblja i premešta spomenike za prvog čoveka prestonice.Onda kažemo zaista samo nek se što više pojavljuju u javnosti. Moj apel je svima da se što više pojavljuju u javnosti i da ih državni mediji što više zovu da se pojavljuju, jer sa svakim pojavljivanjem kao što je bila prethodna emisija na onoj tajkunskoj televiziji oni samo nama podižu rejting i oni samo doprinose tome da ta pobeda bude sa što većom razlikom. Mi smo sasvim sigurni da sa njihovim kandidatima koje su oni predstavili naša pobeda se apsolutno ne dovodi u pitanje.Prema tome, sigurni smo da na izbore idemo potpuno čisto, pošteno. Mi ćemo građanima da predstavimo naše rezultate. Govorićemo o novim kilometrima, govorićemo o novim prugama. Kakve vi treba specijalne izborne uslove da imate da građanima objasnite da ćete iz Novog Sada do Beograda stizati za 20 minuta kao što će biti slučaj za dve nedelje? Kakve mi sad posebne izborne uslove ovde treba da donesemo da građani za nas glasaju kada su rezultati više nego očigledni?Onaj iz Čačka koji dolazi do Beograda zna da danas ide sat vremena kraće nego što je išao pre 10 godina. Nama ne trebaju apsolutno nikakvi specijalni izborni uslovi. Mi imamo jasnu politiku, vidljive, merljive, egzaktno merljive rezultate predsednika Aleksandra Vučića i sasvim smo sigurni da će građani to i te kako da podrže na izborima. Potpuno sam siguran, neće građani Srbije podržavati politiku rušenja, politiku blokada, politiku vraćanja Srbije u ono mračno doba kada se ovom državom upravljalo iz stranih ambasada, iz određenih kancelarija domaćih tajkuna.Dakle, mi danas imamo jednu poštenu, odgovornu politiku i sasvim sam siguran da će ta pobeda biti ubedljiva. Međutim, ono što je sasvim sigurno jeste da njih pobeda, niti izborni uslovi, niti naravno da o pobedi ni ne sanjaju, tog 3. aprila oni će uraditi sve da izazovu destabilizaciju države, da će 3. aprila da će pokušati da izazovu određene nestabilnosti, da kažu kako je u Srbiji izvršena krađa kao što su uradili na referendumu na kome nismo ni nešto specijalno ni učestvovali, nismo se ni previše potrudili da sada izlazimo u javnosti i da objašnjavamo građanima zašto treba da glasaju. dva pojavljivanja predsednika Aleksandra Vučića koji je pozvao narod da glasa na referendumu za – da i vidite i sami da je izbor takav da je 60% ljudi podržalo to što je on rekao. Da smo se aktivnije uključili u kampanju, da je SNS vodila agresivniju kampanju sasvim sigurno bi rezultat bio preko 75%.Na 75%.Na sledećim izborima videće se snaga naroda pre svega koji podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića. Biće bitno da 3. aprila sačuvamo mir i red u našoj državi. Pozivam naše službe bezbednosti da i te kako povedu računa da tog dana nikome ni sa strane, ni unutra ne padne na pamet da izvodi bilo kakve akcije koje bi bile usmerene ka destabilizaciji naše države, a ono što je sasvim sigurno da ćemo mi iz SNS i sledeći politiku Aleksandra Vučića olovkom pobediti sve te predstavnike bivšeg režima koji bi da se vrate danas na punu državnu kasu, ali još je sigurnije da ćemo znati da odbranimo izbornu volju građana, kažem, i olovkom, ali i ako bude bilo potrebno i na svakom drugom mestu. Hvala.

Hvala potpredsedniče Krkobabiću.Poštovani ministre Nedimoviću, poštovani gosti, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se u ovom delu svog izlaganja osvrnuti na ugovor o zajmu koji se tiče uvođenja širokopojasnog interneta u ruralnim delovima Srbije.Projekat izgradnje komunikacione infrastrukture u ruralnom području postavljen je sa ciljem da se ubrza razvoj širokopojasnih mreža u zonama koje nemaju internet, što su uglavnom sela koja su udaljena od velikih gradova.Naime, plan je da u tim selima obezbedi konekcija brzine od najmanje 100 megabajta po sekundi, što omogućava sasvim pouzdan i siguran internet, a kao pristupne tačke biće korišćene škole i to je uglavnom u 90% slučajeva, a u mestima gde nažalost nema škola koristiće se druge javne ustanove.Ovim projektom biće povezano 1.200 škola i javnih ustanova u Srbiji i to je jedan od strateški važnih projekata.Kada govorimo o važnosti ovog poduhvata treba imati u vidu da pola miliona domaćinstava u Srbiji nemaju internet, a složićete se da je u 21. veku život bez interneta nezamisliv. To se pokazalo naročito u vreme pandemije kada su deca pohađala onlajn nastavu i kada je veliki broj ljudi radio od kuće.Ovde moram da pohvalim Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija koje je pokrenulo projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture sa ciljem da poslednja kuća u selu dobije internet.Na taj način hiljade mladih ljudi dobiće mogućnost savremenog obrazovanja, a privrednicima i poljoprivrednicima iz takvih ruralnih krajeva omogućiće uspešnije poslovanje. Ovo je od ključnog značaja za ravnomerni regionalni razvoj i za suzbijanje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina. U tom kontekstu ja ovde moram da istaknem podatak da je u razvijenim ekonomijama podela urbano-ruralno zanemariva i da 89% 89% stanovnika urbanih područja koristi internet u odnosu na 85% stanovnika ruralnih područja. U državama u razvoju slika je drastično drugačija i taj odnos je 72% u urbanim u odnosu na 34% u ruralnim sredinama.Zato je važan ovaj projekat u Srbiji da bi se, kako sam već rekla, taj digitalni jaz sveo na najmanju moguću meru. Ono što je dobra stavka ovog ugovora između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, od koje i uzimamo zajam je obuka o digitalnoj pismenosti, odnosno obuka ljudi na selu da koriste internet, kao i druge usluge E uprave.Ovaj projekat daje niz pogodnosti ljudima u udaljenim krajevima, da mogu elektronski od kuće da plaćaju račune, da apliciraju za razne projekte, za subvencije, naročito iz oblasti poljoprivrede, da se informišu, da koriste internet televiziju koja im omogućava mnoštvo kanala i različitih programa, itd. Jednostavno, bez interneta vi ne možete da razvijate ni turizam, ni ekonomiju, ni savremenu poljoprivrednu proizvodnju. Bez interneta nema ni savremenog načina života.Još za kraj, kada govorimo o značaju interneta u savremenom svetu, želim da istaknem jednu zanimljivu činjenicu, a to je da je Finska prva zemlja na svetu koja je 2010. godine pristup internetu svrstala na listu osnovnih ljudskih prava. Iduće 2011. godine u izveštaju UN navedeno je da je pristup internetu ljudsko pravo i da jedan od prioriteta svih država mora biti omogućavanje interneta svim građanima.Projekat izgradnje komunikacione širokopojasne infrastrukture u ruralnim delovima Srbije je dobar pokazatelj da i naša zemlja rukovodi tim preporukama. Ja se nadam da će se u najkraćem mogućem roku Srbija približiti razvijenim zemljama sveta kada je u pitanju pristup internetu njenih građana. Zato pozivam kolege narodne poslanike da podržimo i ovaj predlog. Hvala. Zahvaljujem se uvaženoj narodnoj poslanici Jasmini Karanac.Reč ima predstavnik poslaničkog kluba Jedinstvena Srbija, gospodin Slavenko Unković. Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici.Danas je pred nama nekoliko značajnih predloga zakona o ugovorima i sporazumima. Ja ću se osvrnuti samo na neke njih.Predlogom zakona koji je usvojila Vlade Republike Srbije, država će „Srbijagasu“ dati garancije za izmirenje novih kreditnih obaveza kod šest banaka, ukupne vrednosti 200 miliona evra. Zbog havarije koja se desila u novembru prošle godine u Bugarskoj prekinuto je redovno snabdevanje prirodnim gasom, tako da je „Srbijagas“ morao da uveze interventne količine gasa iz Mađarske. To je dovelo do potrošnje sopstvenih sredstava.Ovo zaduživanje je neophodno radi daljeg sigurnog i kontinuiranog snabdevanja prirodnim gasom naše zemlje, što podrazumeva nastavak uvoza ovog energenta. „Srbijagas“ je prinuđen da i dalje uvozi dodatne količine gasa, a sada po značajno većim cenama. Bila je potrebna intervencija države, odnosno Vlade Republike Srbije.Treba naglasiti veliki posao koji je napravila naša država kada je u pitanju cena gasa tekućih šest meseci, kao i za naredni period, gde smo pokazali da smo pouzdan i strateški partner Rusije na zapadnom Balkanu. Pokazali smo da imamo strategiju naše dalje nezavisnosti kada je u pitanju energetska politika. Smatram da je projekat gasovod Balkanski tok jedan od najvećih i najznačajnijih projekata u poslednjim decenijama u našoj zemlji. Tek ćemo narednih godina da shvatimo značaj velikog projekta kada je u pitanju naša energetska nezavisnost.Znamo svi da je naša zemlja lider u ovom delu Evrope po dovođenju novih stranih investicija i sigurno jedan od najznačajnijih uslova za nove investicije jeste gasifikacija cele Srbije. Država je odlučno krenula da promeni gasnu mapu Srbije tako što je izmenila neke norme o taksama lokalnih samouprava i razne druge olakšice, a „Srbijagas“ je obezbedio korektne cene priključaka, tako da će svako domaćinstvo moći da se priključi na gas.Kao najbolji primer toga je grad Jagodina koja je u celosti gasikovana i svih 52 sela koja gravitiraju su do kraja gasifikovana i to je značajno pomoglo predsedniku moje poslaničke grupe, gospodinu Draganu Markoviću Palmi da u poslednjih devet godina dovede 12 značajnih stranih i direktnih investicija u grad Jagodinu i tako doprinese značajno razvoju celog Moravskog okruga.U svakom slučaju ovo zaduženje je nešto što je zaista potrebno u ovom trenutku, radi daljeg snabdevanja i redovnog prirodnim gasom i svakako treba da podržimo ovu odluku.Kada je u pitanju Zakon o potvrđivanju ugovora za kredit kod kineske banke „Eksport-import“ to je deo sporazuma o ekonomskoj saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine koji je otpočeo još pre 12 godina. Na ovakav način su finansirani razni kapitalni projekti od kojih su most Borča-Zemun, put Obrenovac-Surčin, Obrenovac-Ljig, obilaznica oko Beograda, ulaganje u železničku infrastrukturu i razne druge i velike projekte.Već smo više puta govorili koliko je izgradnja Fruškogorskog koridora bitna i koliko je značajna za ekonomski razvoj ovog dela Vojvodine. Ovo je jedna od najprometnijih saobraćajnica sa dnevnim prometom od 10.000 do 12.000 vozila i ovo je zaista postalo nepodnošljivo. Često sam u prilici da prolazim ovom deonicom i znam koliko je ovo veliki problem i koliko će to značiti za rasterećenje saobraćaja i svih putnih pravaca, kao i za očuvanje životne sredine.Fruškogorski koridor čini 48 km puta i tu će biti najduži i tu će biti najduži dvocevni tunel u našoj zemlji, u dužini od 3,5 km, ako i most preko Dunava, dužine 1,8 km. Značajno će se smanjiti vreme putovanja, biće brži protok saobraćaja. Bezbednost saobraćaja će biti značajno povećanja. Ova trasa se vezuje za postojeći državni put Ruma-Šabac-Loznica koji se takođe rekonstruiše i postaće brza saobraćajnica i tako će se Vojvodina na bolji način povezati sa zapadnom i severozapadnom Srbijom, a samim tim i sa BiH.Kada je u pitanju BiH.Kada je u pitanju Predlog zakona o Sporazumu o osnivanju Međunarodne investicione banke, kojoj mi kao država pristupamo, to je još jedan pokazatelj da je Republika Srbija postala poželjna investiciona destinacija i da će to rezultirati prilivom novih stranih investicija, a samim tim i boljim životom naših građana.Međunarodna investiciona banka je jedan od vodećih i najbolje ocenjenih međunarodnih institucija koju čine devet zemalja, od kojih je najznačajnija Ruska federacija. To je jedna multilateralna razvojna banka sa centrom u centralnoj istočnoj Evropi, koja je specijalizovana za srednjoročna i dugoročna finansiranja velikih projekata. Cilj je podrška ekonomskom razvoju država članica i naše članstvo u ovoj organizaciji je dokaz da smo relevantan međunarodni partner i deo svetskih i finansijskih tokova, a sada i deo odlučivanja.Naše

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, uvaženi ministre Nedimoviću, koleginice i kolege narodni poslanici, tokom prethodnih godinu i po dana, od konstituisanja ovog saziva Narodne skupštine, imali smo priliku da usvojimo brojne zakone koji uređuju i unapređuju finansijski segment naše države. To je za krajnji cilj, odnosno za rezultat imalo i pozitivne efekte za sve naše građane.Danas tačke koje su na dnevnom redu su nastavak tih aktivnosti, odnosno unapređenje i obezbeđivanje sredstava kako bismo mogli da finansiramo važne projekte koji su od velikog značaja za sve naše građane i za našu državu.Oblast državu.Oblast infrastrukture, ekologije, prosveta, kao i oblast telekomunikacija su sve oblasti u kojima su u prethodnih godinu i po dana ulagali značajna sredstva. Napravili smo u ovim oblastima ozbiljne pomake i na taj način obezbedili našim građanima bolji i kvalitetniji život.Ja ću danas govoriti o tački dnevnog reda koja se odnosi na projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim područjima i naravno da znamo znamo da je ovo nastavak istoimenog projekta koji je bio predmet ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. Znamo i da je u pitanju zajam koji je obezbedio pristup internetu za preko 500 naselja, odnosno 80.000 domaćinstava u ruralnim područjima i to u prvoj fazi.Druga faza je svakako današnji zajam o kojem Važno je da što više ruralnih sredina bude pokriveno internet mrežom. Na taj način olakšaćemo svim stanovnicima u tim krajevima bolji, kvalitetniji, jednostavniji i lakši život, ali samim tim stvorićemo bolji privredni ambijent.Složiću se sa vama, ministre, da ono što ste rekli, da će najveće benefite od ovog projekta upravo imati sektor obrazovanja, odnosno pristupne tačke koje su korišćene za ovaj projekat jesu svakako osnovne i srednje škole u ruralnim sredinama. prilikom završetka svih faza u ovom projektu, imaćemo omogućen pristup internetu preko 1.200 škola, što će biti zaista značajno, posebno ako imamo u vidu da je tokom pandemije korona virusa sektor obrazovanja imao najveće poteškoće u ruralnim sredinama, u u onim krajevima u kojima nije bilo pokriveno internet mrežom.Naravno da je to veoma značajno, da smo uočili taj nedostatak u određenim sredinama i da upravo kroz ovakve projekte otklanjamo te nedostatke i obezbeđujemo da svi učenici osnovnih i srednjih škola koji žive u u ruralnim sredinama na ovaj način budu u jednakosti sa svojim drugarima iz urbanih sredina.Osim benefita koji će imati sektor obrazovanja prilikom ovakve vrste projekta, odnosno realizacije ovakvog projekta, svakako da posebno da posebno treba skrenuti pažnju koliko će biti povoljniji privredni ambijent u ruralnim sredinama. Za mene je izuzetno značajno što će poljoprivreda imati takođe velike benefite. Svi poljoprivredni proizvođači na ovaj način će takođe moći da koriste internet kao sredstvo elektronske komunikacije, odnosno sredstvo i instrument gde će moći da koriste

da se informišu o statusu svojih poljoprivrednih gazdinstava, moći će da podnose zahteve za subvencije, da se informišu o svim onim merama i podsticajima koje Ministarstvo poljoprivrede sprovodi i na vreme apliciraju za te projekte, samim tim imajući u vidu da neće ni morati da odlaze do grada, već će sve to raditi elektronskim putem.Internet je danas potreba poslovnih komunikacija, o tome smo i te kako govorili, ali je važno da poljoprivredni proizvođači na ovaj način, što će im se omogućiti internet mrežom u svim krajevima, moći dosta brže da dolaze do svojih kupaca, ali takođe da jednostavnije, lakše i bolje promovišu sve svoje proizvode.Važno je da napomenem da smo u prethodnom periodu usvojili brojna zakonska rešenja čiji je cilj na prvom mestu operativnija i konkurentnija privreda, suzbijanje sive ekonomije, ali i stvaranje svih onih uslova da imamo pravno siguran i transparentan finansijski sistem. To su svakako novi zakoni o E-fiskalizaciji, novi Zakon o elektronskoj fakturi, novi Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednim proizvodima. Zbog toga je važno da pravimo ambijent da jedna zakonodavna regulativa bude na ovako zavidnom i ambicioznom nivou, u realnoj primeni, da naši građani sve ovo mogu da primene.Jednostavnije rečeno, svi ovi zakoni koje smo doneli u prethodnom vremenu imali su za cilj da ubrzaju postojeće radne procese, da naša i poslovanje svih preduzeća u privrednom sektoru bude što bolje, operativnije i kvalitetnije, a na taj način što ćemo voditi računa o suzbijanju sive ekonomije, što ćemo tu napraviti određene uštede. U našem državnom budžetu će biti i te kako više novca, koji ćemo koristiti i za izgradnju novih puteva, novih škola, novih predškolskih ustanova, gde ćemo usredsrediti pare na sve one lokalne samouprave da bi mogle da osiguraju bolji i kvalitetniji status.Sve to je važno kako bi svi građani mogli da žive kvalitetnije, a možda najsvežiji i najbolji primer jeste za nas koji dolazimo iz zapadne Srbije otvorena deonica auto-puta "Miloš Veliki", gde imamo priliku da vidimo koliko je značajno i za Zlatiborski i za Moravički okrug, koliko će uticati svaki kilometar auto-puta koji smo uradili za bolju privredu, gde ćemo imati priliku da vidimo i na koji način će biti iskorišćeni svi potencijali ovog kraja, a zaista ih u ovim delovima Srbije ima mnogo.Zbog toga je izuzetno važno da smo u prethodnom periodu kroz različite mere i projekte uspeli da podstičemo ekonomski razvoj u svim delovima Srbije. Ovo je izuzetno važno jer smo vodili računa i o lokalnim i o regionalnim potencijalima i na taj način uspeli da se pomerimo ka onom cilju kom težimo, a to je ravnomeran regionalan razvoj cele Srbije.Reći ću samo još nešto o novom Zakonu o fiskalizaciji, gde imamo priliku da vidimo da je uveliko u toku isplata svih subvencija koje je država obezbedila da bi naši privrednici što lakše, jednostavnije i jeftinije prešli na ovaj novi način fiskalizacije. Važno je da se prijavilo preko 130 hiljada obveznika i da

da moramo imati posebno razumevanje za preduzetnike iz ruralnih sredina kada je u pitanju primena ovog zakona i zbog toga je dobro što danas govorimo o ovom projektu, koji će otkloniti te nedostatke, da sve ruralne sredine budu pokrivene internet mrežom, brzom internet mrežom, što će značiti da će i preduzetnici iz ruralnih sredina moći na bolji, jednostavniji i brži način da se prilagode ovom novom modelu poslovanja koji je i te kako važan za privredne delatnosti kojima se kojima se bave.Poslanička grupa SPS će, naravno, podržati sve tačke dnevnog reda o kojima smo danas diskutovali. Verujemo u brzu i uspešnu implementaciju svih projekata o kojima smo danas diskutovali, verujemo da će i građani i privreda imati značajne benefite od ovih projekata koje ćemo realizovati u budućnosti. Zahvaljujem.

ministre sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, govoriću o izgradnji autoputa jednog i brze saobraćajnice, jer mislim da je infrastruktura nešto bez čega se ne može. Ako hoćemo strane investitore, naravno da moramo da radimo infrastrukturu, a to radi Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije od 2012. godine, i to intenzivno.Zahvaljujući tome što imamo izuzetno razvijenu sada u odnosu na pre 50 godina, jer nikoga nije bilo briga da li treba da se radi infrastruktura, polako, ali sigurno radimo. Trenutno je u projektima 1300 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica i ja ću krenuti redom. Taksativno ću nabrojati šta će se sve graditi, jer ljudi treba da znaju. Od 2012. godine se samo gradi kompletna infrastruktura.Mi trenutno u Srbiji imamo 65.000 gradilišta. Srbija je nekada bila na kolenima, a danas je kao feniks, upravo zahvaljujući gospodinu Vučiću, predsedniku i ovoj Vladi. Mi danas imamo direktnih stranih investicija 3,9 milijardi. Mi danas imamo 320.000 ljudi zaposlenih. Setimo se samo 2008. godine, kada je otpušteno 400.000 ljudi. Tada je nezaposlenost bila 26%. To ću govoriti non-stop, jer ljudi treba da znaju kako je bilo nekada, a kako je sada. Znači, danas je nezaposlenost 10,5%, jer smo imali Kovid dve godine. Da nismo, nezaposlenost bi iznosila 7,5%, a evropski prosek je 5%. Tako se radi. U Srbiji se gradi. Sve se gradi.Idemo redom. Gradi se autoput od Pojata do Preljine ili Moravski koridor, brza saobraćajnica od Novog Sada do Rume ili Fruškogorski koridor. Šta to znači? Pa, povezaćemo, što se tiče Moravskog koridora, centralnu Srbiju sa Koridorom 10 i Koridorom 11. Šta to opet znači? Razvitak privrede, razvitak turizma, povezivanje lokalnih samouprava, dovođenje investitora, apsolutni boljitak za Republiku Srbiju.Takođe, i za Fruškogorski koridor. Nikoga nije bilo godinama za infrastrukturu u Vojvodini, u toj prelepoj pokrajini našoj, severnoj. Kad krenete, transportni saobraćaj pored Iriga samo se ljuljaju one kuće, samo što se ne sruše. Toga više neće biti.Znači, povezujemo Novi Sad sa Rumom, povezaće se lokalne samouprave, radićemo na turizmu. Jer, tamo, na Fruškoj gori imamo 22 predivna manastira, tamo je naš mali Hilandar. Napokon Srbija živi, napokon se Srbija razvija.Ono što je mene strašno pogodilo. Da, još jedna rečenica. Pre neki dan je otvorena deonica puta od Preljine do Pakovraće, 11,5 kilometara. Znači, do Požege imamo samo još 20 kilometara, a onda idemo dalje do Boljara.Povezujemo se sa svim republikama. Tako se radi.Gospodin Vučić je potpisao „mali Šengen“, četiri vrste sloboda sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom. Šta to znači? Pa, četiri vrste sloboda. Opet ekonomska nezavisnost, moć. Kad su ljudi zadovoljni svojim platama i svojim standardom neće se međusobno sukobljavati, nema ratova.Ljudi, jedna Švajcarska sa svojim kantonima, ja sam pitala kako to da tamo nema nikakvih sukoba? Pa, nema. Imaju dobar standard, ljudi su zadovoljni svojim platama. Tako će biti i u Srbiji. Imamo četiri vrsta sloboda, kapitala, robe, usluga, prepoznavanje kvalifikacija. Ljudi, brzina. Samo na jednom mestu će se vršiti carinjenje robe, neće biti zastoj od 75 sati, neće roba da se pokvari. Tako se radi.Idemo radi.Idemo dalje. Renovirane sve škole u Srbiji, renovirane bolnice. Nešto što se nije radilo 50 godina. To ljudi treba da znaju. Evo, pogledajte Beograd. Biće gotova prva faza Kliničkog centra, što je izvanredno. Gradi se „Tiršova 2“. Napravili smo tri Kovid bolnice. Imamo pet vrsta vakcina. Do pre mesec, dva dana četiri, sad pet. Pa mi imamo najviše vakcina u Evropi.Ljudi, ova mala zemljica koja je bila na kolenima do pre samo par godina se izgrađuje, postaje moćna. Zašto? Zato što imamo lidera koji je patriota. Kad čujem nekog kvazi kako sebe naziva elitom, koji kaže da spomenik Stefanu Nemanji koji je rodonačelnik Nemanjić dinastije treba da bude u Marinkovoj bari. Sram da ga bude. Zašto vređa moju Marinkovu baru?Ja sam sa Voždovca. To je jedan od najlepših delova Voždovca. Tamo žive moji prijatelji Romi koji pomažu svima, koji su jedan veseo i dobar narod. Šta je time hteo da kaže? Sram da ga bude. On će da određuje gde će šta da bude. Treba da bude tamo gde jeste rodonačelnik dinastije.Pre neki dan smo čuli objavu u svim medijima da je na našeg predsednika trebalo da se izvrši atentat. Sramota jedna. Zašto? Pa zato što je to hiljaditi put da mu prete. Zato što je moćan, zato što smo mi faktor stabilnosti na Balkanu, zato što imamo najveću privredu, zato što smo sa duga od 78% zaduženja Republike Srbije 2012. godine BDP-a došli na 52%, zato što razbija narko kartele, zato što ganja kriminalce, e zato hoće da nestane taj jak čovek koji je prevazišao granice Srbije. Može da vlada kojom god hoće zemljom. Vrhunski intelektualac, govori jezike, najveći patriota. Hajde kažite mi unazad 50 godina ko se ovoliko zalagao za Srbiju. Njemu je cilj da napravi nešto, a napravio je mnogo toga.Digitalizacija. Ko? Pa SNS, odnosno Vlada.

Moja draga koleginica je putovala osam sati od Priboja do Beograda, danas 5,5 sati. Putovaće i dva sata kad se naprave brze pruge.Evo, brza pruga pre neki dan testiranje. Završiće se brza pruga od Beograda do Novog Sada do marta meseca, pa onda idemo do granice. Takođe radi mađarska strana. Moći ćemo za tri sata da budemo do Budimpešte. Postoji li nešto bolje? Jedna moderna zemlja dobrih ljudi.Mi ovde gradimo mostove, pruge, puteve. Spajamo ljude, ne razdvajamo. Svako ko želi da ovoj zemlji naudi neka se skloni od nas. Mi to nismo zaslužili.Mnogo toga može da se kaže. Pre svega, imamo najveće projekte u ovom delu sveta. To su, evo, izgradnja metroa, zatim „Beograda na vodi“, i o tome je bilo povika, da će da se sruši „Beograd na vodi“. Bože Gospode, ja po nekad pomislim da ti ljudi, hajde, mislim, nije moj vokabular da nekog vređam, ali da ih ima ili sa šifrom ili nisu normalni. Šta da ruše? To su ljudi platili. To su ljudi kupili. To je najlepša promenada u Srbiji, i ne samo u Srbiji, nego na ovom delu svetu. To ne kažem samo ja, nego svi ti koji pljuju i pričaju tako ružne stvari tamo sam ih videla, tamo šetaju, jer je prelepo. Svako od njih mašta da ima tamo stan.Imamo dobre, kvalitetne kadrove, dobro radimo, ne krademo za razliku od njih.Hajde malo da se prisetimo šta su oni radili? oni radili? Gde nestade 619 miliona evra? Ko ih je uzeo? Pa Đilas. Kako? Malo na mostu, malo kaže njegov, kako beše reče, njegov inženjerski mozak, zahvaljujući mašinskom mozgu zaradi on tolike silne pare. Nije to samo 619 miliona evra, 35 stanova, 65 računa od Crne Gore, Makedonije, pa redom. Kako je to moguće neka mi neko objasni?Znate šta je 619 miliona? Evo, koridor košta 400 miliona. Znači, možemo da napravimo koridor i možemo da napravimo prugu, da završimo jedno 10 pruga. Vrati pare Đilase, vrati pare. Sudiće ti ovaj narod. Ne samo Đilasu, svakom ko je krao, otimao od građana Republike Srbije.O tome kako mi radimo najbolje govore ovi mladi koji su danas u Skupštini koje poštujemo, koje cenimo, koji toliko toga znaju, sami intelektualci. Zovu nas sendvičarima. Ko je ovde sendvičar? Elita, e to je elita, nikada neko od nas nije njima spočitavao da su krezubi, da su nepismeni, da su ovakvi, onakvi. Ova deca ovde što sede imaju fakultete, mastere, doktorate, rade, svi radi i nemaju putera na glavi kao oni.Treba da se zapitaju zašto to rade, ovo je naša zemlja. Zašto su non-stop išli kod stranih ambasadora, zašto? Ovo je samostalna nezavisna zemlja

Vučića otišli ljudi u svet. Sram ih bilo, pa otišli su 2008. godine kada je 400 hiljada ljudi otpušteno, što znači milion i 200 hiljada ljudi nije imalo šta da jede. Otpustili su hiljadu sudija, pa smo mi morali da vraćamo njihove dugove. Platili smo preko 40 miliona evra štete tim ljudima. Normalno i treba. Samo zato što nisu bili u funkciji tadašnje vlasti. Prvi je M.M, sudija Majić, valjda ćemo imati još neki koji je rekao za silovanje da je to folklor, koji je pustio Gnjilansku grupu.Ne znam odakle da krenem da pričam. Hoću građanima Republike Srbije taksativno da navedem sve. Mi gradimo vrtiće, mi gradimo škole, a oni su za „Heterlend“ samo za tablu koju su postavili, koja košta milion evra, gde se dede tih milion evra. Sada smo mi završili. Onda, „Pazl grad“, promašena investicija, replika Beograda, sve same gluposti, podzemni kontejneri, seča stabala. To bi trebalo malo da se preispita. Svako od nas ko je krao treba da bude iza rešetaka godinama.Mogla bih da pričam čitav dan o tome šta smo sve uradili, ali ima i drugih kolega. Ono što je meni jako značajno to je stimulans za rađanje, za prokreaciju. To smo već govorili, ali moram da naglasim da smo kupili zgradu koja se renovira i koja će biti klinika za veštačku oplodnju. Do sada je bilo da možete dva, pa onda četiri puta besplatno da idete na oplodnju, a od sada ova Vlada i gospodin Vučić, dok možete da izdržite, jer ovoj zemlji fale deca.Završićemo mi i to, završićemo mnogo što-šta samo da smo živi i zdravi. Hvala na pažnji. Zahvaljujem uvaženoj narodnoj poslanici.Reč ima uvaženi narodni poslanik Nenad Filipović, ispred poslaničkog kluba Jedinstvena Srbija. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Uvaženi narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, u svom izlaganju ću se osvrnuti na potvrđivanje Ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, a u vezi Projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima, koji je u stvari deo jednog većeg projekta i predstavlja nastavak prve faze realizacije širokopojasnog interneta, koji je ciljao u toj prvoj fazi povezivanje 600 škola i javnih objekata. Tada je ovde u Narodnoj Skupštini izglasan taj ugovor od 18 miliona evra, a danas imamo potvrđivanje ugovora od 100 miliona evra, radi ubrzanja razvoja brzih širokopojasnih mreža širom ruralnih područja, fokusirajući se na škole kao pristupne tačke. Radi se o 1.200 pristupnih tačaka, dakle oko 900 škola i 300 javnih objekata. Znači, kada govorimo o školama, govorimo i o njihovim isturenim odeljenjima.Realizacija ovakvih projekata u suštini nije moguća bez intervencije države, jer ovakvi projekti i nisu komercijalno isplativi i investitorima se ne isplati da ulažu sredstva u takva područja ako ne mogu da ih vrate. vrate. Postavlja se jedno realno pitanje, da li je suštinska potreba društva širokopojasni internet u ovakvim ruralnim sredinama i da li su potrebna ova zaduženja koja u suštini nisu mala, 100 miliona evra?Mi u Jedinstvenoj Srbiji smatramo da je ovo dobar potez Vlade, iz više razloga, i mi ćemo kao poslanička grupa Jedinstvene Srbije ovaj projekat i podržati u danu za glasanje i glasaćemo za njega.Koji njega.Koji su to razlozi koji opravdavaju ovakav projekat? Ne bih se osvrtao i ne bih da govorim o razlozima koji su očigledni, već bih želeo da govorim ono što se ne vidi na prvi pogled. Možda se ne vidi na prvi pogled, ali ovaj projekat otvara mnoga područja kojima ćemo se mi kao država u narednim godinama i decenijama baviti i može da pokrene lavinu dobrih stvari. Pre svega, natalitetna politika je ono čime će se ova država baviti u narednim godinama i narednim decenijama i gde će se ulagati velika sredstva, a ovo je jedan deo te celokupne slagalice koja će trebati da dovede do rešenja ovog problema, jer podsetio bih vas da samo ove godine imamo 70.000 manje novorođenih od umrlih.Naime, umrlih.Naime, s obzirom da se radi o ruralnim područjima, to su uglavnom seoska područja gde preovlađuje pretežno starije stanovništvo, sa tendencijom da se i ta sela ugase, a na ovaj način koji sada investiramo, povlačimo prvi potez ka smanjenju migracija stanovništva iz sela ka gradu. Uz pomoć interneta, dakle, u takvim sredinama povratak mladih, a i ostanak onih koji su u tim selima je veoma olakšan. Uvođenje brzog interneta u ruralnim sredinama i osećaj koji taj brzi internet izaziva kod mladih i uopšte kod tog stanovništva može da se poredi čak i sa osećajem koji je izazvala prva elektrifikacija tih istih sela, odnosno kada je zasvetlela prva sijalica.Drugo, ono što je veoma bitno i što mislim da trebamo baciti akcenat, a to je ako znamo da su upravo te ruralne sredine bastioni ekološki zdrave sredine i vidimo tek onda koliki je potencijal da počne i obrnuti proces migracije, tj. da se ljudi vraćaju iz grada u selo, jer ako znamo da je sada era ekologije, mi imamo takve potencijale koje treba iskoristi. Ta ekološka zdrava sredina o kojoj govorim otvara vrata jakom turističkom potencijalu, tj. seoskom ili ruralnom turizmu, gde mogu da prosperiraju i starosedeoci, a i otvaraju se vrata povratka mnogima koji su napustili ta sela. Na taj način se ojačava i porodica i tradicionalne vrednosti.Zato nam je potrebna infrastruktura, ali ne samo infrastruktura širokopojasnog interneta, već i putna infrastruktura. Zato i lokalne samouprave treba da iskoriste ove potencijale o kojima sam govorio za unapređenje svoje sredine, a ako nisu u mogućnosti, mora i sama država da uskoči sa određenom finansijskom podrškom. Ako znamo da sa dobrom putnom infrastrukturom iz ruralne sredine do centra grada možemo stići za petnaestak minuta, ako znamo da su ova područja zdrave životne sredine, ako znamo da imamo potencijal razvoja seoskog turizma i ako imamo brzi internet, ne postoji nijedan razlog da se takva mesta ne ožive i revitalizuju.Na jugu Srbije Jablanički i Pčinjski okrug obiluju ovakvim sredinama i to je za nas lepa vest. Naravno da očekujemo pomoć države što se tiče putne infrastrukture do tih ruralnih područja, s obzirom da mi, na primer, u Leskovcu imamo 144 naseljena mesta i složićete se da su to velika sredstva za lokalnu samoupravu, ali zato je tu država koja može da reši ovakve probleme.Na kraju bih rekao još jednu rečenicu, to je ono što sam govorio stalno, kada smo kod putne infrastrukture, put Leskovac-Vučje, ja sam pohvalio početak izvođenja radova, ali moram da kažem da su ljudi malo nezadovoljni jer su ti radovi zaustavljeni, pa očekujem da oni koji treba da čuju – čuju i da ti radovi nastave tako, da ove godine imamo i završetak tog puta.U svakom slučaju, poslanička grupa Jedinstvene Srbije glasaće za ove ugovore i ove tačke dnevnog reda koje su danas na dnevnom redu. Hvala. **Stefan Krkobabić** Zahvaljujem uvaženom narodnom poslaniku Filipoviću.Reč ima prof. dr Jahja Fehratović.Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Svi predlozi zakona koji idu u korist građana Republike Srbije zaslužuju ne samo podršku, nego i poštovanje svih narodnih poslanika, jer su ovo predlozi zakona koji omogućavaju da se dodatno investira u boljitak života posebno onih građana koji su u sredinama udaljenim od centralnih delova države.Ohrabruju ovi zakoni iz razloga što očekujemo da će se iz ovih fondova, iz ovih zajmova izdvojiti značajna sredstva za ona područja koja su decenijama ranije bila zapostavljana i koja tek ovih poslednjih godina, naročito u ovim partnerskim odnosima Stranke pravde i pomirenja i Srpske napredne stranke dobijaju na značaju, a to je skoro bilo implementirano i onim susretima u Sjenici, Novom Pazaru, pa i Priboju, gde je jako puno obećano građanima i gde je predsednik Aleksandar Vučić dao investicija za taj kraj više nego što je možda u prethodnih pet ili šest decenija ulagano uopšte u tu sredinu.Naravno, proces izgradnje svega onoga što je obećano će potrajati, ali svakim danom se radi intenzivno. Ono što je najvažnije jeste ta putna infrastruktura, posebno auto-put koji će otvoriti taj prostor za sve one strane investitore koji će nam umnogome doprineti da očuvamo stanovništvo na tom kraju, jer u protivnom, ukoliko se ne uradi nešto da se sačuva sve ono što je još ostalo od stanovništva, ukoliko se dodatno ne uloži od strane države, bojim se da će taj kraj za nekih deceniju ili dve ostati pust, kao što su nam puste mnoge planine, mnoga brdsko-planinska područja, jer prosto nedostatak infrastrukturnih projekata i nedovoljan kvalitet svake vrste života doprineo je tome da ljudi prosto idući za lagodnijim životom odlaze u druge krajeve.Zato je vrlo važno da se sve ovo dešava, vrlo je važan i taj brzi internet koji će doći i u ta brdsko-planinska područja i vrlo je važna svaka investicija koja otvara taj prostor, koja omogućava ljudima sa tog prostora da jednostavno vide sebe i budućnost svojih porodica u tim krajevima koji su beskrajno, a ponekad i nestvarno lepi, ali su isto tako surovi, kao što su surovi u ovim zimskim trenucima na Pešterskoj visoravni, gde nije lako opstati pod ovim minusima, po svemu onome što podrazumeva surova pešterska zima.Naravno, ohrabruje sve ono što je obećano. Ohrabruju ovi počeci rešavanja svih tih važnih projekata i ohrabruje to da ćemo u vrlo brzim vremenskim intervalima početi da uživamo u prvim rezultatima svih ovih projekata. Međutim, to sve što je rečeno, to sve što je već krenulo da se radi je tek osnovica da se vratimo na se sve ono što je šest ili sedam decenija prepušteno da se uradi nadoknadi, kako bismo mogli i kako bismo uspeli da taj kraj dovedemo na nivo republičkog proseka.Ovde želim istaći da je suština svega toga da sve ovo stvara preduslove za dolazak stranih investitora, za zapošljavanje ljudi u tim sredinama, na tim prostorima i to je ono na čemu svi zajedno trebamo u budućnosti mnogo više, mnogo konkretnije i direktnije raditi i istrajavati.Naravno, pored tih stranih investitora vrlo nam je važan i ovaj aspekt zaštite ekoloških sredina iz razloga što smo mi ovde jako puno govorili o mnogim projektima iz te oblasti, nešto od toga je urađeno kao što je sređivanje deponija u Prijepolju, ali mnogo toga još je preostalo da se uradi kako bi jednostavno celi prostor taj iz koga ja dolazim, iz koga mi kao poslanici dolazimo, bio sa zdravim vazduhom za sve građane jer je danas Novi Pazar kao grad Republike Srbije, najzagađeniji, ne samo u ovoj državi već i na Balkanu, verovatno jedan od najzagađenijih u Evropi. O tome govore i ona prethodna istraživanja.To smo mnogo puta ovde spominjali u parlamentu, tražili smo od ministarstva, od ministarke da da pokrenu procese da se to zaustavi jer imaju indikatore koji su najveći zagađivači, ja sam kao narodni poslanik dobio odgovor da, recimo ta Peletara koja je najznačajniji zagađivač vazduha, ne radi po propisima, da nema dozvole za rad, ali uporno iz dana u dan radi, pogoni su uključeni, a građani Novog Pazara sve više udišu nezdrav vazduh, nekvalitetan vazduh pa je to što je nezdravo ušlo i u zemlju i u vodu i prosto, mi smo ovih dana pored pandemije korone, izloženi jednoj vrsti ekološke pretnje, ekološke katastrofe, koja se može dogoditi ukoliko se nešto ne poduzme, da se spreči i da se jednostavno spreči dalje zagađivanje i da se izleči sve ono što je učinjeno štete, a na uštrb građana, njihovog prava, da udišu zdrav i kvalitetan vazduh tamo gde žive njihove porodice i gde pokušavaju da ostvare sve ono što jeste normalan život u jednoj državi.

Zahvaljujem potpredsedniče, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici.Danas na dnevnom redu imamo više važnih sporazuma, od kojih bih se osvrnula na dva koja su u uskoj vezi a odnose se na upravljanje čvrstim otpadom i sporazum koji se odnosi na program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji.Kada govorimo o sporazumima o realizaciji projekta čvrstog otpada, jedan je naša Vlada zaključila sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a drugi sa Francuskom agencijom za razvoj.Ukupna vrednost projekta je 150 miliona evra koji je raspodeljen na ravne časti kofinansijera. U svojim dosadašnjim izlaganjima više puta sam ukazala na značaj klimatskih promena i ekologije.Za prošli vek i savremeno doba karakteristične su ljudske aktivnosti koje su dovele s jedne strane do tehnološkog i ekonomskog progresa, ali sa druge strane

je važna ekološka osvešćenost svakog pojedinca, kako čovečanstvo ne bi bilo osuđeno na nestanak i u skladu sa tim mislimo globalno delujmo lokalno. Dugogodišnji strateški cilj Republike Srbije je i jeste članstvo u EU i veoma nam je važno da napredujemo na tom putu.Ono što je danas značajno za sve nas jeste da smo krajem prošle godine otvorili „Klaster 4“ zelena agenda i održiva povezanost koja obuhvata četiri poglavlja između ostalog i Poglavlje 27, a to je životna sredina i klimatske promene.Ovim se Srbiji otvara put da unapredi stanje životne sredine kroz veća ulaganja u zelene projekte. Upravljanje otpadom, što je i naša tema danas predstavlja sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja transporta skladištenja, tretmana, odlaganja otpada uključujući i nadzor nad tim aktivnostima kao i brigu o postrojenjima nakon njihovog zatvaranja.Veoma je važno uspostaviti integralni sistem upravljanja otpadom koji podrazumeva dalji niz aktivnosti poput prevencije na stanje otpada, smanjenje količine istog, njegov tretman, transport, kao i monitoring. U našoj zemlji donedavno nije se pridavao veći značaj pitanjima sakupljanja odlaganja, a posebno preradi otpada.Izvestan pomak na ovom planu se ostvaruje se u poslednjih par godina. Danas se još uvek ne može sa sigurnošću govoriti o strukturi i količini i pored velike količine prerađenog otpada smatra se da čak polovina ostaje u našim dvorištima, pored puteva, u koritima naših reka što je složićete se zabrinjavajuće.Posmatrano u celini reciklaža otpada u našoj zemlji je nedovoljna a to je jedna od problema koji svakako moramo rešiti u bliskoj budućnosti, sa ekonomskog aspekta to je šansa da se u našoj privredi formira jedna posebna privredna grana koja će otvoriti prostor za nova zaposlenja, uvećanja profita i opšteg blagostanja.Imajući u vidu da su troškovi realizacije ovakvih programa veoma visoki kao i da zahtevaju efikasan i efektivan sistem upravljanja otpadom, značiće nam podrška iskustvo naših partnera, pre svega Evropske banke za obnovu i razvoj kao i Francuske agencije za razvoj.Ovaj projekat ima za cilj da obezbedi savremene sisteme za upravljanje otpadom, da doprinese višem nivou komunalnih usluga i odgovori na ekološki izazove i situacije u Sektoru čvrstog otpada širom naše zemlje.Projekat se sastoji iz dva dela. U okviru prvog, predviđena je izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom u Kaleniću, Somboru i Novoj Varoši, u okviru drugog dela predviđena je izgradnja još četiri regionalna centra ovog puta u Pirotu, Požarevcu, Inđiji i Sremskoj Mitrovici.Ovim centrima gravitiraće više od 50 gradova i opština u našoj zemlji. Srbija je posvećena rešavanju pitanja upravljanja otpadom i zelenoj agendi, a otvaranje Poglavlja 27 je dodatni podsticaj u tom pravcu.Iskoristila bih priliku da pohvalim grad Kruševac u kojem je rešeno jedno veliko ekološko pitanje gde je otvoreno najsavremenije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.Ovo

govorimo o Sporazumu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i konkretno programu za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji, važno je reći da je Srbija zemlja u kojoj je poljoprivreda izuzetno važna delatnost sa značajnim učešćem o ukupnom BDP sa ukupno 6%.Klimatske promene, sušni periodi, kao i ostale nepogode odražavaju se negativno na poljoprivredne prinose. Vode je sve manje, pa i u ovom segmentu jedan od ključnih mehanizama za adaptaciju na novonastale okolnosti i klimatske promene, izgradnja infrastrukture za navodnjavanje.Više od 50% obradive površine je podložno opasnostima od poplava. Daljim radom i unapređivanjem sistema, stvoriće se nove mogućnosti ekonomska dobit i povećanje prinosa od useva. Korišćenje vodenih resursa za navodnjavanje poljoprivrednih površina i od nemerljivog značaja ne samo za poljoprivredu već i za nacionalnu ekonomiju uopšte. Posebno danas kada količina padavina i njihovih vremenski raspored postoji sve više ograničavajući faktor za organizovanje poljoprivredne proizvodnje.Navedeni projekat između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj predstavlja drugu fazu programa za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji i odnosi se na izgradnju osnovne infrastrukture za navodnjavanje u Rumi i Sremskoj Mitrovici, u ukupnom iznosu od 15 miliona Mogućnost za razvoj sistema navodnjavanja u Srbiji su velike, ali razvoj je u velikoj meri i zavisi od raspoloživih finansijskih sredstava.Iz tog razloga veoma je važno potvrđivanje ovih sporazuma, jer ekološki biti čist biće imperativ u periodu koji je pred nama.Iz

u najvećem delu na zajmove u vezi izgradnje infrastrukturnih projekata koji su od velike i nemerljive važnosti, kako za Republiku Srbiju, tako i za njene građane, jer su infrastrukturni projekti direktno povezani sa boljim kvalitetom svakog građanina Republike Srbije i boljim životnim standardom svakog čoveka u Republici Srbiji.Ono što moram da istaknem to je da danas u Republici Srbiji ima preko 65.000 gradilišta. Srbija je jedno veliko gradilište gde se radi, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije. Gotovo da ne postoji mesto i opština u kojoj, od kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za vršenje vlasti nije izgrađen neki od objekata koji je u opštem interesu građana te lokalne samouprave.Moram da napomenem da do 2012. godine u vreme vršenja vlasti pljačkaša narodnih para, tajkuna Dragana Đilasa u Srbiji kompletno je bilo samo 1.500 gradilišta. Pa, poštovani građani, napravite razliku između 1.500 gradilišta i 65.000 gradilišta, koliko danas u Srbiji ima.Naravno, moram da istaknem da do 2012. godine žuto tajkunsko preduzeće na čelu sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, Borisom Tadićem je opljačkalo Srbiju i građane Srbije za 100 milijardi evra. Sve ono što su generacije stvarale i trebalo da ostave svojoj deci žuta tajkunska vlast za 12 godina je uništila.I ne samo uništila, u njihovo vreme sprovedene su pljačkaške privatizacije. U to vreme radnici su se zatvarali u svoje fabrike, štrajkovali glađu, ali bilo je i onih radnika koji su odsecali delove tela da bi pokazali jednu potpunu nemoć pred onim što im se pred očima dešava, a to je da su njihove fabrike davane u bescenje, a oni izlazili na ulicu.Više od 400.000 radnika do 2012. godine u vreme vršenja vlasti Dragana Đilasa, onog koji bi danas hteo da se vrati na vlast, ali ne radi građana Srbije, nego isključivo radi svog ličnog interesa, prilaska budžetu i stavljanja tog budžeta u svoje lične džepove. U to vreme 400.000 ljudi ostalo je bez posla, ali to nije samo 400.000 ljudi, to je uglavnom puta četiri, jer su svi ti ljudi imali svoje porodice.Takođe, moram da napomenem da je žuti tajkun i pljačkaš narodnih para, Dragan Đilas koji bi danas hteo da se vrati na vlast ostavio dug u beogradskom budžetu od milijardu i 200 miliona sem što je apsolutno bio neosetljiv na potrebe građana, posebno je bio neosetljiv na one najosetljivije i najranjivije kategorije stanovništva, a to su bile i trudnice i porodilje kojima je ostavio dug od 400 miliona, to su bili korisnici socijalne zaštite kojima je ostavio dug od 120 miliona, to su bili roditelji dece koji su decu upisivali u vrtiće, a on tu cenu naplaćivao po duplo većem iznosu, naravno roditelji su to tužili, i država, grad Beograd je to morao da vrati, ali Đilasa to savršeno ne zanima, jer on to nije vraćao iz sopstvenog džepa.Dragan džepa.Dragan Đilas, čovek koji bi danas da se preko Ponoša, da se preko Jankovića, preko Marinike Tepić vrati na vlast je uništitelj i rušitelj, i mrzitelj ove zemlje i ovog naroda. Jedino prema čemu gaji simpatije i empatiju, to je prema sopstvenom džepu, jer se obogatio za 617 miliona evra i to u vreme vršenja vlasti.Sada

na politiku povezivanja svake opštine i grada u Republici Srbiji, na politiku novih radnih mesta, na politiku novih kolevki i politiku života u Republici Srbiji.Infrastrukturni projekti koji se odnose i na Moravski i na Fruškogorski koridor su od nemerljivog značaja za sve stanovnike koji žive na ovom putu iz razloga što će novim auto-putem doći investitori, što će biti otvorena nova radna mesta, što će ljudi ostajati u svojim mestima i neće imati potrebe da idu nigde dalje.Moravski koridor u dužini 112 kilometara je najmoderniji auto-put i najširi auto-put. On je za dva metra duži od svih drugih auto-puteva, širina mu je 30 30 metara. On je potpuno digitalizovan. Na toj relaciji od Pojata do Preljine živi pola miliona ljudi, ali se nalazi i 20.000 privrednih subjekata kojima i te kako znači ovaj auto-put.Ono što građani Republike Srbije treba da znaju, to je da ljudi u Čačku, Kraljevu, Vrnjačkoj Banji, u Trsteniku, Kruševcu, Stalaću, Ćićevcu, neće više morati da gledaju nebo kada poseju svoje useve na njivama iz razloga što će biti urađena obaloutvrda od 68 kilometara, što će svakako značiti i nemogućnost plavljenja njiva i nemogućnost plavljenja useva koje seljaci na ovoj lokaciji, na ovom delu auto-puta posade.Takođe, želim da kažem da sem Moravskog koridora koji se nalazi u srcu Srbije

a to je od nemerljivog značaja, kako za putnike, tako i za privrednike koji posluju, i što se tiče brzine poslovanja, ali i za građane što se tiče bezbednosti i sigurnosti.Takođe, moram da istaknem da je od nemerljivog značaja i auto-put "Miloš Veliki", od nemerljivog značaja otvaranje 11,5 kilometara auto-puta Preljina - Pakovraće, koji i te kako znači za sve nas koji dolazimo iz tog dela Srbije, to znači i za građane Čačka, zato što će to značiti rasterećenja saobraćaja, ali naravno, još 11 kilometara ovog puta brže stizanje do Požege, do Užica, do Prijepolja, do Priboja, do Nove Varoši.Moram da istaknem da opština iz koje ja dolazim, i uopšte, taj kraj Prijepolje, Nova Varoš, Sjenice, opštine u kojima žuti tajkuni i oni koji se predstavljaju kao kvazi elita, gotovo da nikada nisu došli, odnosno kad bi dolazili, uglavnom bi dolazili pred izbore, prosipali neku prašinu

koji je slušao građane i slušao njihove potrebe jeste upravo Aleksandar Vučić.Prilikom posete Novoj Varoši posetio je i novootvorenu Osnovnu školu „Živko Ljujić“. To je jedna od najmodernijih škola u Srbiji. To je škola sa novim kabinetima, to je škola koji ima novi bazen, to je škola koja u svakom slučaju po svojoj modernosti može da se pohvali sa mnogim školama koje se nalaze u mnogo većim gradovima.Takođe, želim da kažem da je prilikom obilaska predsednik Aleksandar Vučić odlazio u sela da čuje seljake, da čuje običnog građanina, da čuje šta su njihovi problemi i da nađe i da nađe rešenja za te probleme. Sve što je obećao to je i ostvario.Do 2012. godine, između ostalog, to su i oni koji bi danas da se vrate na vlast, oni ništa od obećanog nisu ispunjavali. Na žalost građana, oni su sve lagali, ali građani su to prepoznali i 2012. godine poslali su ih u istoriju.Ja mislim da građani dobro znaju da ne postoji veća katastrofa koja je zadesila Republiku Srbiju od katastrofe vladavine žutog tajkunskog preduzeća Dragana Đilasa, Marinike Tepić, Jeremića, Stefanovića, Borisa Tadića i smatram da građani Srbije dobro znaju na čijoj je strani i rad da je politika Aleksandra Vučića da je Srbija na prvom mestu, da je politika Aleksandra Vučića otvaranje novih fabrika, otvaranje novih radnih mesta, da je politika Aleksandra Vučića da ljudi budu zaposleni i da žive od da je politika Aleksandra Vučića da svaka opština ima optimalne uslove za razvoj i optimalne uslove za zapošljavanje kako ljudi iz tih ranije manje razvijenih opština ne bi odlazili u veća mesta.U

što naravno nije ni moguće, Dragan Đilas, mrzitelj i rušitelj Srbije, vratio se na vlast, to bi ponovo bile doline gladi, ali mislim da bi čitava Srbija bila, u stvari, jedna izgladnela i opustošena zemlja, a Dragan Đilas još bogatiji, bogatiji da može da kupi još neki fudbalski klub.Takođe, želim da istaknem da je predsednik Republike Aleksandar Vučić dolazio i u Sjenicu i tamo razgovarao sa tim gorštacima, sa tim građanima, građanima, jedan od retkih državnika koji je u taj kraj dolazio. Verovatno su se Dragan Đilas i Boris Tadić bojali velikih i niskih temperatura koje su karakteristične za taj kraj.Moram da istaknem da se zahvaljujući politici Aleksandra Vučića u Sjenici gradi najmodernija osnovna škola koja će državu koštati 10,5 miliona evra. To je škola za 21. vek.Takođe, moram da istaknem da će i Sjenica i Priboj i Prijepolje i Nova Varoš biti priključeni na gasovod, na najjeftinije, naravno, i najčistije gorivo.Ono što je urađeno u oblasti ekologije upravo u ovoj oblasti Priboj, Prijepolje, Nova Varoš jeste to. Dvadeset godina su gledali gledali smetlište u „Stanjevini“. To je bila ekološka bomba. „Stanjevine“ se inače nalaze kod Prijepolja na magistralnom putu ka južnom Jadranu, na magistralnom putu koji vodi ka manastiru Mileševa u kojoj se nalazi freska Belog anđela.Dvadeset godina žuti tajkuni u vreme vršenja vlasti u to su gledali i ništa nisu uradili. Ova vlast i ova sve, odnosno tu deponiju je sanirala. Posađeno je zelenilo, urađena je obala utvrda prema Limu i, naravno, radi se i dalje.Ovim predlozima zakona odobravaju se i sredstva za reciklažni centar koji će biti u Banjici, opština Nova Varoš i koji će pokrivati četiri opštine – Priboj, Prijepolje, Novu Varoš i Sjenicu, a tu je i regionalna deponija „Duboko“ u Užicu u koju država takođe ulaže sredstva kako bi se ona proširila i obnovila.Ja mislim da građani Srbije 3. aprila nemaju dilemu. Građani Srbije 3. aprila treba da glasaju za politiku rada, reda, odgovornosti i napretka, a to je politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ta politika nema alternativu.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Nastavljamo sa radom u 15 časova i pet minuta.Zahvaljujem.(Posle